Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege

Željko (HDZ)** Slijedeća točka je konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.4. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Vlada je podnijela amandmane koji postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, onda izvolite. Uvaženi ministar gospodarstva Tomislav Panenić. Hvala gospodine predsjedniče Sabor, zastupnice i zastupnici. Znači vezano je za ove izmjene Zakona o izmjenama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom. Ja bih rekao da je isto kao što smo raspravili sada o strateškim investicijama i ovdje se radi o izmjenama upravo koje se odnose na povjerenstvo koje upravo treba raspolagati sa imovinom, donositi odluke. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u Vlasništvu Republike Hrvatske stupio je na snagu 23. srpnja 2013. godine. Zakonom se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH utvrđuju pojavni oblici državne imovine, načela upravljanja imovinom, dokumenti s kojima se upravlja imovinom kao i načini, uvjeti upravljanja i raspolaganja dionicama, poslovnim uvjetima koji čine državnu imovinu, trgovačkim društvima, načini i uvjeti upravljanja i raspolaganja nekretnina koje čine državnu imovinu, djelokrug i ovlasti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u upravljanju istom tom imovinom, razgraničenje u ovlasti upravljanju državnom imovinom između državnog ureda, ministarstva, trgovačkih društava kojima su te ovlasti dane posebnim zakonima. Zatim uspostava i vođenje registra državne imovine, upravni i inspekcijski nadzor, te sva ostala pitanja. Zakonom je propisano da Vlada RH radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog posebnog interesa za Republiku Hrvatsku odlukom imenuje povjerenstvo Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i to kako čine, znači bio je potpredsjednik Vlade RH za gospodarstvo, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, ministar poljoprivrede, ministar poduzetništva i obrta, ministar rada i mirovinskog sustava. Navedeno povjerenstvo je ovlašteno razmatrati planove, izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, predlagat Vladi Republike Hrvatske kodeks upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, predlagati Vladi Republike Hrvatske članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, razmatrati planove restrukturiranja trgovačkih društava isto tako drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Tu proizilazi problematika jer je propisano da je član povjerenstva potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo. Međutim, kao što ste i upoznati formiranje nove Vlade RH nije predviđeno mjesto potpredsjednika Vlade nadležnoga za gospodarstvo, te je slijedom toga nužno izmijeniti odredbe zakona koje se propisuje da je član povjerenstva potpredsjednik Vlade, te se ovom izmjenom Zakona o upravljanju imovinom predlaže propisati da su članovi povjerenstva potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za upravljanje državnom imovinom kao predsjednik povjerenstva u navedenom povjerenstvu i potpredsjednik Vlade RH kojeg odredi Vlada kao zamjenik predsjednika povjerenstva. Na taj način osim što ćemo izmijeniti da kažem tehničku izmjenu vezanu za sastav nove Vlade, isto ćemo i ojačati sastav povjerenstva, te će se omogućiti da Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od stupanja na snagu izmjene imenuje sve članove povjerenstva, te da povjerenstvo počne sa svojim radom u svrhu učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa. Stoga predlažem da Hrvatski sabor donese ovaj zakon po hitnom postupku. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. E onda otvaram raspravu. Napominjem da ima dosta prijavljenih i klubova i pojedinačno, tako da se pripremimo za dulju Prvi će u ime Kluba zastupnika IDS-a govoriti uvaženi zastupnik Giovanni Sponza. Izvolite. Hvala. Evo ove izmjene Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske su zapravo kao što i sami vidimo tehničke i političke naravi, a kao što je sam zastupnik koji je govorio u ime kluba MOST-a izrekavši da su zapravo kozmetičke naravi, tako da na samom početku želim kazati da sam od predlagatelja očekivao ipak puno više. Stava sam da je manje bitno hoće li u povjerenstvu Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima biti jedan ili dva potpredsjednika Vlade i kakvi će biti njihovi formalni nazivi, a da je puno važnije da svi zajedno stvorimo cjelovit koncept gospodarske strategije upravljanja državnom imovinom jer nju nemamo i to sa jasnim ciljevima, zakonskim propisima, provedivim mjerama i da rezultat toga bude visok postotak iskorištenosti državne imovine a sve u cilju razvoja države, njenih županija, gradova, općina, u cilju jačanja cjelokupnog gospodarstva Republike Hrvatske i u cilju boljeg standarda svih građana RH. Uostalom i sam predsjednik Vlade RH gospodin Orešković naglasio je da je stavljanje u funkciju državne imovine, efikasnije upravljanje i raspolaganje njome najlakši način kako ublažiti i značajnim dijelom riješiti probleme koji tište našu državu. Pretpostavljam da to podrazumijeva jasna pravila, pretpostavljam da to podrazumijeva pravila koji štite nacionalne resurse poput voda i pravila koja ne oduzimaju potencijal rasta budućim generacijama. U tom smislu, svima nama je obaveza prvo Vlade RH, a tada i nas zastupnika, da u najkraćem roku detektiramo propise koji jesu manjkavi, neprovedivi, propisi koji danas definitivno otežavaju gospodarski napredak Republike Hrvatske u cjelini. Spominjem primjere poput Zakona o šumama, Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, pomorskom dobru ili određenim mjerama koje se tiču nedovoljne usklađenosti katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka. Klub IDS-a drži da je došlo konačno vrijeme da se provede sveobuhvatna decentralizacija kako funkcionalna, tako i financijska sa prenošenjem obaveza i ovlasti sa državne na lokalnu razinu, sa prenošenjem odgovornosti sredstava i materijalnih dobara koji su trenutno u vlasništvu ili pod upravljanjem državnih tijela na lokalnu razinu. Klub IDS-a zalaže se za to da državna razina u prvom redu treba osigurati pravni okvir i funkcioniranje istoga, da državna razina zadrži kontrolne mehanizme kako bi se izbjegle moguće zlouporabe. To se da vrlo efikasno riješiti. Na koncu, primjeri dobre prakse širom Europe dokazuju nam da se potrebe građana najbolje i najefikasnije zadovoljavaju na njima najbližoj razini, a to su gradovi i općine gdje građani žive. Ova teška gospodarska situacija u državi ne bi smjela niti Vladi RH niti ovom sazivu Sabora biti opravdanje da i dalje ostanemo u poziciji statusa quo jer dosadašnji način rada ono što smo i kroz prethodni zakon svi zajedno zaključili nije polučio zadovoljavajuće rezultate. Definitivno jest vrijeme za drugačiji smjer državne politike, ali je isto tako vrijeme za jači zaokret u smjeru decentralizacije. Na tragu prethodno iznesenog mi iz kluba IDS-a nemamo ništa protiv ovakvih tehničko-političkih izmjena zakona jer je nama razumljivo da si svatko postavlja organizaciju sustava onako kako mu najviše i odgovara. Ali smo sa druge strane stava da Vlada Republike Hrvatske treba čim prije napraviti pomak od političkog kadroviranja koje doista već predugo traje, da Vlada Republike Hrvatske sve snage usmjeri na izmjene temeljnih zakona i propisa. Klub IDS-a očekuje da će Vlada Republike Hrvatske što prije otvoriti raspravu u Hrvatskom saboru oko ovih izuzetno važnih i bitnih tema, a mi ćemo sa naše strane pružiti pun doprinos raspravi i predlaganju kvalitetnih rješenja a sve u cilju poticanja i razvoja gospodarstva Republike Hrvatske i boljeg životnog standarda za sve njene građane. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Već u predizbornoj kampanji HDZ je vrlo odgovorno, temeljito obećao brojne značajne, sveobuhvatne reforme u upravljanju državnom imovinom. HDZ je velik dio najave svojih poteza koji bi za cilj imali gospodarski oporavak Hrvatske bazirao na ozbiljnim intervencijama u sustav upravljanja državnom imovinom. Tako je da podsjetim na primjer ministar financija gospodin Zdravko Marić u Dnevniku HRT-a 24. siječnja ove godine rekao: "Manji deficit, gospodarski rast i aktivnija upotreba državne imovine pogotovo mrtvog kapitala naši su ciljevi." Još jedan uvaženi HDZ-ov zastupnik poštovani Domagoj Milošević također na HRT-u nešto ranije, 5. siječnja, kaže: "Od državne imovine proračun prihodi samo 1% BDP-a. Golem potencijal za gospodarski rast postoji ako se državna imovina stavi u funkciju. Predložili smo stoga da se odvoji upravljanje nekretninama od upravljanja javnim poduzećima. Namjera je depolitizacija javnih poduzeća, odnosno njihova profesionalizacija." – 5. siječnja 2016. I gospodin Tomislav Karamarko još prije izbora grmi o potrebi stavljanja u funkciju mnogobrojnih neiskorištenih turističkih potencijala te zapuštene poljoprivredne zemlje i državne imovine. I na kraju čak i osoba koja bi trebala imati ključnu ulogu u Vladi, kažem trebala a nema, premijer Tihomir Orešković, tadašnji mandatar, najavljuje iz Kitzbuhella da će se fokusirati na pokretanje neaktivne imovine, posebno aktiviranju zapuštene državne imovine koja nije u funkciji te kaže: "To je mrtvi kapital i tu mislim da imamo vrlo jasne mogućnosti za aktiviranje te imovine i time smanjiti dug." I eto, obećanja se ispunjavaju. Reforma je tu pred nama. Trebalo je Vladi gotovo mjesec dana da je pripremi ali reforma je tu. Zbog napornog rada na ovoj reformi zanemareni su brojni drugi isto tako važni projekti. Genijalni Ante Tomić tako otkriva da bebe u Hrvatskoj plaču jer ih je HDZ prevario za 1000 eura. Za ispunjavanje tog obećanja trebalo je izmijeniti jedan članak u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ali eto razumijemo nije se stiglo jer se radilo na ovoj reformi, reformi upravljanja državnom imovinom. A u čemu se sastoji ta reforma? Sastoji se u zakonskoj izmjeni jednog jedinog članka. Ostatak zakona ova Vlada očito smatra dobrim, smatra da ga ne treba mijenjati što mi shvaćamo i kao priznanje bivšoj Vladi koja ga je donijela, zahvaljujemo. dakle tu reformu i uđimo malo dublje u nju. Naime, po dosadašnjem zakonu Povjerenstvom za upravljanje državnom imovinom predsjedavao je potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo. Ovoj Vladi je izuzetno stalo do gospodarstva, to je nekoliko puta napominjala. To su napominjali i stranke u kampanji, pogotovo HDZ. Pa zbog toga što je ovoj Vladi izuzetno stalo do gospodarstva ona je ukinula funkciju potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo. To je dosta logično, to razumijemo. E sada, Vlada je poslala prijedlog zakona da će tim povjerenstvom predsjedati potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada. I tu nastaje spor, tu nastaje nesporazum među koalicijskim partnerima. Koji će to potpredsjednik Vlade biti? Karamarko ili Petrov, Petrov ili Karamarko? To je najvažnije za ovu reformu. I popravljajući zakon u kojem je izmijenila jedan članak Vlada to rješava amandmanom. Tu se zapravo radilo o tome tko će staviti šapu na državne tvrtke, na državne nekretnine, tko će ugrabiti milijarde vrijedan plijen. Dogovora nema, nema očito ni povjerenja. Jer da ga ima onda bi MOST rekao pa vjerujemo HDZ-ovom potpredsjedniku Vlade. Da HDZ vjeruje MOST-u onda bi rekao pa vjerujemo gospodinu Petrovu neka on bude taj. Nema dogovora, nema povjerenja, čak ni na saborskim odborima nije bilo kvoruma vladajuće većine pa su eto HDZ i MOST prisiljeni amandmanom iz Vlade mijenjati taj jedan jedini članak a po tom najnovijem rješenju u povjerenstvu sjede oba potpredsjednika Vlade i Karamarko i Petrov. još samo fali da se u zakonu navedu njihova imena da bi to bilo posve jasno. To je jedina dakle izmjena postojećeg zakona, to je suština i bit te reforme. Vlada sebi daje sa i rok, od 30 dana da bi imenovala to povjerenstvo, a u povjerenstvu će dakle sjediti potpredsjednici Vlade, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, ministar poljoprivrede, ministar poduzetništva i obrta i ministar rada i mirovinskog sustava. I da bi imenovala povjerenstvo koje se sastoji od ovih ministara Vladi će trebati točno 30 dana. Tome se isto tako ne treba čuditi kada vidimo kako Vlada radi. Evo prošlo je gotovo mjesec dana, nisu stigli još ni zamjenike imenovati. Možda će to uspjeti do polovice mandata. Mi kao odgovorna opozicija mi podržavamo ovu reformu prije svega zbog njezine sveobuhvatnosti, zbog njezine dubine, zbog ozbiljnosti pristupa i glasat ćemo za. Hvala lijepa. Slijedeća rasprava bit će ona u ime kluba HDZ-a i to će biti uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege žao mi je da je jedan od naših kolega koji je izražavao ozbiljnu zabrinutost pod prethodnom točkom, a vrlo je slična ovoj morao otići pa da se ne referiram na njegova izlaganja kojih nema, sve to je nadoknadio kolega Stazić u ovom svom nadahnutom govoru ispred kluba SDP-a. Nešto što bismo rekli u pohvalu ovog zakona će demantirati ono o čemu ste vi pričali. Prvo nažalost nemate baš točne informacije što se kvoruma tiče na radnim tijelima ali to je za ovaj zakon stvarno manje bitno. Temeljno je pitanje, a drugi je zakon sličnog sadržaja i slične ideje danas na sjednici a svi su ga krstili kao tehničke izmjene zakona rekao bih da nisu to samo tehničke to su i suštinske izmjene ali ne iz razloga koji je uspio prepoznati kolega Stazić. Suštinske promjene ovoga zakona očituju se u nečem drugom. Očituju se u tome što je to promjena u upravljanju državnom imovinom od onog načina kako se njome upravljalo dosada u režiji vaše stranke gospodine, stranke SDP-a i njihove koalicije koja je vodila državu protekle četiri godine. Pa ću vas tako podsjetiti da vaša stranka koja je na drugačiji način kreirala zakonodavstvo najčešće prema osobnim potrebama nekih od vaših članova zbog čega su ti zakoni i dobivali osobna imena. Vi ste čim je Vlada Zorana Milanovića stupila u mandat donijeli odluku u veljači 2012.godine kojom ste reći ću kako se zvala o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih odnosno upravnih odbora te uprava trgovačkih društava u kojima RH ima dionice ili udjele drugim riječima način kako ćete birati tijela koja upravljaju imovinom RH. U to vrijeme 2012.vrijedili su kriteriji nekoliko osnovnih uvjeta da završite studij, imate 5 godina radnog iskustva i da vas Vlada na prijedlog Državnog ureda za upravljanje imovinom predloži i imenuje na tu dužnost. To je bio jedini kriterij koji ste vi uspjeli ostvariti da biste postavili uprave trgovačkih društava koja su upravljana imovinom RH pa i onim strateškim društvima, društvima od strateške važnosti za RH. Danas mijenjamo članak 45.zakona koji govori o povjerenstvu Vlade za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i imate prigovore na to tko bi trebao sjediti u tom povjerenstvo odnosno vidite u tome cjelokupnost reformi Vlade koja je stupila na dužnost. A s obzirom na zakone koji reguliraju i ovo područje reći ću vam da je vaša Vlada nakon ove odluke iz 2012.godine što je isto tako zanimljivo tada u formi odluke nakon što su raspisani parlamentarni izbori donijela 14.10.2015.uredbu koja stupa na snagu 22.10. dakle već tijekom predizbornih kampanja. Uredbu koju prema Zakonu o preuzimanju vlasti uopće nije smjela donijeti kojom ste promijenili princip imenovanja uprava trgovačkih društava i nadzornih odbora koje sam vam citirao iz 2012. pa sada tražite natječaje, tražite čitav niz dokumenata kojima bi se trebalo poslužiti u izboru najboljih kadrova i onda izmišljate jedan fenomenalan pristup da ćete koristiti posebne specijalizirane agencije ili kako to vole vaši kolege hrvatski reći head hunting agencije koje će za potrebe trgovačkih društava loviti najbolje kadrove koje bi kasnije Vlada postavila za upravljanje trgovačkim društvima. Problem je u tome dragi kolege iz oporbe što je to dokument koji niste smjeli donijeti niti po Zakonu o preuzimanju vlasti, ali još važnije što je to krajnje nekorektno prema svima onima kojima ste vlast morali predati jer ste na kraju mandata u samoj predizbornoj kampanji mijenjali uvjete pod kojima ste poslovali 4 godine. Do tada po vašem principu vrijedila je politička podobnost a onda odlazeći sa vlasti ostavljate u nasljeđe nekom drugom da provodi natječaje prema samo vama znanoj proceduri. Prema toj proceduri te agencije još naravno nisu ni po natječajima izabrane i prema toj proceduri vjerojatno i idućih 6 mjeseci sva trgovačka društva ne bi mogla imati uprave koje bi mogle odgovarati za svoj posao. To ste nažalost u svom nadahnutom govoru propustili spomenuti. A to nas vraća na diskusiju o tome kako ste vi vodili kadrovsku politiku a sjećam se i vaših riječi kada je Vlada SDP-a stupala na dužnost. Od vaših riječi tada, izrečenih za ovom govornicom ostalo je vrlo malo. Ali ću vas podsjetiti u toj poplavi zakona kojima ste nas obasipali na početku mandata bili su i zakoni kao što sam već rekao krojeni prema osobnim preferencijama nekih od vaših članova. A onda ste nas posebno uvjeravali da se i državni službenici trebaju i mogu zapošljavati mimo natječaja, bez natječaja i bez ikakvih kvalifikacija često rabeći termin revolving doors po kojima ćete vi uvesti u državnu službu ljude bez natječaja, znanja, iskustva i sposobnosti i isto tako ćete ih po prestanku mandata iz državne službe otpuštati. Nije se dogodilo niti jedno od danih obećanja, osim što ste iz zaposlili bez natječaja. Ostavili ste ih i dalje na radu u državnoj upravi a onda vam je zanimljivo 21. prosinca 2015. godine Ustavni sud je donio odluku kojom je ukinuo zakon, odnosno članak Zakona o državnim službenicima koji je omogućavao ovo zapošljavanje po političkoj podobnosti. Da stvar bude bolja i u tim rješenjima Ustavnog suda ima zanimljivih stvari, ta odluka Ustavnog suda stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 1. siječnja ove godine. Što znači čitav 4-godišnji mandat vaše Vlade može se zapošljavati po političkoj podobnosti, tada kada odlazite sa vlasti ta pravila više ne vrijede i za sve buduće potrebni su natječaji, potrebne su kvalifikacije, potrebno je testiranje i potrebno je ono što i Ustav garantira da su svi pred zakonom jednaki. Tako je izgledalo zapošljavanje protekle 4 godine ne samo u strateški važnim poduzećima nego čak i u državnoj upravi. A o kreaciji propisa, o reformama o kojima govorite bolje od mojih riječi govore vaši primjeri. Rekao sam za neke zakone neću spominjati niti jedno cijenjeno prezime naših kolega. Ne samo da ste in favorem tih kolega pisali zakone koji su se odnosili samo na njih nego ste čak išli tako daleko u zakonodavnoj aktivnosti da ste neke od njih htjeli isključiti iz političke utakmice, iz predizborne ili izborne utakmice koristeći se teško shvatljivim odredbama zakona koje ste predlagali. To je bio mandat koji je obilježila vaša Vlada i danas vi prigovarate za rješenja Vlade gdje nastoji urediti tijela koja će se baviti između ostaloga i imenovanjem nadzornih odbora i uprava društava na način koji je svima jasan. A da će doći u najavljenim reformama i princip natječaja i natjecanja najboljih za te dužnosti to ćete morati imati malo strpljenja pa pričekati da se dogodi i neće vam trebati godina dana. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete uvaženi kolega da imam prigovore na ovaj zakonski prijedlog. Upravo suprotno, pa ja sam izrazio svoje divljenje, svoje oduševljenje dubinom zahvata i širine ovih promjena. Govorili ste ovdje, to je jedino što ste rekli o ovom zakonu, to da imam prigovore i to je netočno. Sve drugo što ste govorili, analizirali ste djelovanje bivše Vlade, shvatite izbori su završili, MOST vam je donio pravo da upravljate. Da, donijeli smo odredbu, donijeli smo odredbu po kojoj bi se na javnim natječajima trebali birati oni koji će upravljati trgovačkim društvima. Bili smo uvjereni da ćemo zajedno s MOST-om ili s drugim koalicijskim partnerima osvojiti vlast, formirati Vladu i držati se toga pravila koje vama sada očito smeta. Vi biste htjeli da tamo stavljate HDZ-ovce ali ne ide. Donijeli smo zakon s jasnim pravilima, to se mora obavljati po javnom natječaju. Vi biste vjerojatno na sjednici Vlade, na prvoj sjednici Vlade tu našu odredbu izmijenili kad biste mogli. Vjerojatno vam to MOST ne dopušta, a mi smo one promjene stavili u funkciju, izmijenili smo taj zakon jer smo na neki način predvidjeli što bi to MOST mogao tražiti, pa smo eto takve promjene donijeli koje vama sada MOST brani poništiti. Tome se radujemo kao i ovom zakonu. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Poštovani kolega Stazić, meni je drago da ste ponovili da vas ovaj zakon oduševljava. Ja sam možda stvarno krivo razumio vašu ironiju ili sarkazam, ali zadržat ću si ipak ono što sam shvatio u početku kako ste oduševljeni našim propisima i o čemu ćete se vi to izjašnjavati. Ono što je netočno i što ne biste smjeli koristiti u svojem govoru, to je da ste se vi zalagali u bilo kojem trenutku rada ili vladavine ako hoćete vaše Vlade da ste se vi zalagali za natječaje. To jednostavno nije istina. Četiri godine vi ste sve radili bez natječaja i isključivo i jedino po političkoj podobnosti i zato sam vam citirao neke od zakona koje ste s tom namjerom s tom namjerom donijeli. Nisam vam ni spominjao Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, ali vjerojatno će i on biti ovdje na dnevnom redu i tada će bit svejedno da li ćete vi nastojati na ovaj način govoriti o kolegama iz moje ili drugih stranaka. Vi ste stranka koja je četiri godine radila bez natječaja po političkoj podobnosti, a tada kad ste shvatili da silazite s vlasti željeli ste stvari promijeniti ne zbog toga što vi vjerujete u natječaj i što vjerujete u pošten odabir ljudi, nego zato što ste htjeli komplicirati proceduru onih koji dolaze na vlast da odlučuju o ljudima koje ste vi bez ikakvog natječaja rasporedili diljem državne uprave, lokalne samouprave, javnih poduzeća i svih institucija u ovoj državi. U tome je problem i od toga pobjeći ne možete. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, sjećamo se sjednice Sabora u veljači 2012. 2012. godine kada je mijenjan Zakon o sustavu državne uprave, kada su ukinuti ravnatelji uprava kao najviši službenici u sustavu državne uprave, kada su uvedeni pomoćnici ministara kao treći razred državnih dužnosnika. I sjećam se tada kolege Stazića kada smo u samoj raspravi tvrdili kako bi bilo dobro da ostane odredba prema kojoj se članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora javnih poduzeća i državnih ustanova biraju natječajem pa onda i uprava, pa onda i uprave tih institucija. Upravo je on govorio kako ministar da bi suvereno vladao svojim resorom mora postaviti sebi odane i lojalne ljude, nikako one koji dolaze s natječajem jer tu onda on nema potpuni nadzor nad svojim ministarstvom, nad svojim javnim poduzećem, nad svojom javnom ustanovom. U to vrijeme je potpredsjednica Vlade rekla jednu sintagmu tko je s politikom došao, tada je ona rekla, s politikom mora i otići. E sada kada sve to skupa pogledate, kada vidite kako je to radila Kukuriku vlada 2012. godine i kada se evo prisjetimo ovoga što ste vi rekli, a to je da je prije u izbornoj kampanji mijenjan zakon koji ponovno vraćaju na isti institut javnog natječaja za imenovanje u državnu upravu, kada se propisuje natječaj za imenovanje nadzornog odbora i uprave, onda je, sada bi trebala po njima vrijediti sintagma tko je s politikom došao mora nakon nje ostati. To bi bilo po ovome što kolega Stazić ovdje nama želi pokazati. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Bačić, pa mi smo navikli na kolegu Stazića da on koristi za svoje humoreske i ovu govornicu u Saboru. Međutim, to te mjere iskrivljavati stvarnost je nešto što bi se ipak trebao zapitati ima li pravo na taj način se ponašati. Oni su govorili kao što ste rekli vrlo često da je to jedan novi princip revolving doors, to je jedan novi model u državnoj upravi da bismo opravdali kako smo uzeli ljude koji niti su imali iskustva, niti znanja, niti stručnu spremu za obavljanje određenih poslova. To su u krajnjoj liniji i dokazali rasporedom mnogih na dužnosti i to je bilo nešto što se trebalo otrpjeti. Danas ne samo da se vraćamo na pitanje natječaja koje smo tada branili. Ono što sam u svom izlaganju rekao danas se komplicira u takvom zakonu postupak u kojem vi morate još čitav niz predradnji ostvarit da biste došli uopće u fazu natječaja kojim biste birali ljude u trgovačka društva. I sve to kada skratimo priču u Hrvatskoj traje od 6 mjeseci do godinu dana. Čiji je interes da godinu dana poduzeća ne rade, odnosno možda korektnije pitanje čiji je interes da oni koji su politički podobni bili kad su dolazili na te pozicije ostanu na tim pozicijama zbog nemogućnosti drugačijeg načina odabira ljudi. I onda kad zbrojimo dva i rezultat je vrlo jasan. Kolega Stazić je u međuvremenu otišao ali to ćemo mu u pisanoj formi izračunati i pokazati zašto su radili tako kako su radili. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Kolega Mlakar ne trebate se čuditi gospodinu Staziću jer zaista ovo donošenje uredbe kojom oni na drugačiji način rješavaju pitanje izbora vodećih ljudi u javnim poduzećima pokazuje da ne samo da su peti put izgubili izbore u protekle četiri godine nego još gore od toga izgubili su i obraz. To je ono na što su sami sebe upozoravali u davnim vremenima da ne smiju nikako dozvoliti. Jer kad vidite sve te njihove priče danas zaista se pitamo što smo mi to gledali protekle 4 godine? Možda najbolju dijagnozu je dao jedan kolega što sjedi isto tamo s druge strane iz njihovih redova koji je nedavno izjavio kad vidim što govore i pišu moje kolege iz SDP-a dođe mi da popijem tabletu za smirenje. sjetimo se što smo radili punih godinu dana u ovom Domu. Stvarala se struktura i tehnologija vlasti kroz brojne zakonske prijedloge. Pa ako im je smetao nekakav ravnatelj agencije oni bi došli s prijedlogom zakona i rekli bi ova agencija ima sada pet članova upravnog vijeća, mi ćemo to podignuti na sedam, a onda ćemo svih smijeniti i stavit ćemo svoga ravnatelja. I tako je bilo za svaku agenciju, za svaki zavod. Propisivali su koeficijente ako se sjećate kroz zakonske prijedloge, plaće podizali. I danas slušamo njihovu priču koja ide u sasvim drugom smjeru. A sami sebe optužuju da su namještali određenim svojim kolegama određene funkcije i nakon izbora. Sjetimo se nedavno kako je sam Zoran Milanović rekao da je netko skakutao oko njega kao vjeverica dok mu nije riješio pitanje predstojnika jedne klinike ako sam dobro razumio. Pa sjetimo se onog APIS-a gdje se čovjek nagne, onako nasloni se na zgradu i veliki naslov u Jutarnjem listu, kaže zvali su me svaki dan iz SDP-a da zaposlim nekog iz SDP-a. I tako do preko 100 i nešto ljudi u taj APIS o kojem se puno danas priča. I sad slušamo sasvim drugu priču. Jednostavno promijenila su se vremena i ne mogu se nikako pomiriti s time da su sišli s vlasti, ali kažem dosad na nezabilježen način. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik gospodin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Borić mislim da kolega Stazić računa da smo i mi nešto popili tableta pa da nas je potpuno obuzela amnezija i da smo zaboravili na kadroviranje i u ovom Domu. Nismo zaboravili na HRT, nismo zaboravili nismo zaboravili na sva ona tijela koja su zadužena za kontrolu i praćenje, nismo zaboravili ni na nedavni ponovljeni slučaj Agencije za zaštitu tajnosti podataka ako se sjećate kada je Vlada odlučila da ljude koji zakonito rade svoj posao pa dođu u sukob sa drugom institucijom koja ne radi na isti način budu smijenjeni ali se njihova smjena odnosno prijedlog razrješenja izgubi u saborskim hodnicima nakon što je poslana od Vlade i nikada ne dođe na plenarnu sjednicu zbog razloga koji nam ni danas nisu poznati. I pitanje je uopće tko rukovodi tim agencijama i na koji način rade. Danas prozivati nekoga, Vladu na početku svoga mandata koja želi urediti pitanje upravljanja državnom imovinom i to ovim argumentima i ovim sarkazmom o kojem govore naši kolege to je stvarno za sjesti i plakati i možda popit koju tabletu. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar treba imati političke hrabrosti pa nastupiti ovako kao što je nastupio klub SDP-a danas. Dakle, ovo o čemu mi govorimo, raspisivanje natječaja itd. pa mi smo to sve imali već 2011. Međutim, došlo je do promjene vlasti a mala bara i puno krokodila trebalo je na brzinu zadovoljiti sve te. I znate što je rezultat tih zakona i političkih odluka u prva dva mjeseca ove Vlade? Pogledajte, ovo su smjene koje su se dogodile. sa imenom i prezimenom, sa datumom. Dakle, bilo je rečeno s politikom su došli s politikom će i otići. Dakle, to je bio samo jedan dio. Pokušala se državna uprava depolitizirati i profesionalizirati pa smo umjesto pomoćnika ministara putem javnog natječaja imenovali ravnatelje uprave sa ciljem da stvarno na čelu državne uprave budu profesionalci koji znaju raditi, koji imaju iskustva međutim tada je rečeno ma ne to su politički natječaji, to ovo, to ono, nije. Mi ćemo to maknuti pa ćemo mi dekretom imenovati svoje ljude. kako se približavao mandat kraju shvatilo se da ne možeš dobiti sljedeći mandat. Kako zaštititi sve te svoje krokodilčiće u maloj bari? Ajmo mi donijeti uredbu, ali uredbu mimo zakona. Pa Zakon o primopredaji vlasti je donesen zbog toga da vlast na odlasku ne može podmetnuti kajlu vlasti koja dolazi. Kako financijsku tako i zakonodavnu i bilo koju tražen je nekakav džentlmenski odnos između onih koji odlaze i onih koji dolaze. Međutim, što se ovdje dogodilo? Nama je ova Vlada 14.10. ostavila minsko polje kroz uredbu o tome kako bi DUUDI trebao imenovati tj. smijeniti sve ove političke kadrove, a o ostatku ću malo više govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Kolega Šuker kad bi to bilo sve s tim bi se još mogli nositi. Pitanje je što je sve ono što još nismo vidjeli? Reći ću vam jedan primjer iz SDP-ove prakse, 23. prosinca 2015. godine jedno od ministarstava mijenja uredbu o unutarnjem redu za neke od svojih agencija da bi proširilo

javite se za repliku. Molim vas, javite se za repliku ako imate što reći. Hvala. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Ne znam jel vas nešto osobno smeta ili vas princip smeta? Mogu li ja dobiti dodatno vrijeme ili da prepustim gospodinu Hrelji on zna vjerojatno što sam htio reći? Dakle ministri na odlasku kada im je već potvrđen odlazak mijenjaju unutarnji red u svojim ministarstvima i agencijama koji im po nadležnosti pripadaju, proširuju krug zaposlenika da bi zaposlili sve one koji su u ovom vašem fenomenalnom novumu revolving dorsa ušli u državnu upravu. Sutra kada netko po pravu nadzora utvrdi da je to bilo protuzakonito pitam vas kako ćete reagirati na sudske sporove, naknade šteta svima onima koje ste nezakonito zaposlili a onda ih raspoređivali raspoređivali po državnoj upravi i utvrdili da ti ljudi nikada tamo nisu ni mogli biti uposleni, a to je ovo što vam je na koncu sada odredio i Ustavni sud. Lako je pričati iz ove pozicije, možete dobacivati koliko vas je volja, jedino to nema veze sa zakonom za koji se zalažete. Time smo završili s ovim. Slijedeći u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista prvo će govoriti uvaženi zastupnik gospodin Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja mislim da s obzirom na to kako smo počeli da bi bilo zapravo vrijeme da dodatno reguliramo institut replike, pa ću ja predložiti da i oni koji govore po pojedinoj točci dnevnog reda imaju pravo sami sebi replicirati. Tako bi ja volio npr. odem u klupe i kažem kolega Pupovac to što ste vi maloprije rekli to vam je takvo i takvo. To otprilike tako izgleda što mi radimo. To nema smisla bez obzira tko to čini, ali to je devalvacija jednog plemenitog instituta za kojeg smo se borili godinama da ga imamo, ali dobro. U tom smislu je bilo moje komentiranje iz klupe a ne zato što bih ja komentirao različita mišljenja jer na ta mišljenja imam pravo, sad mi dozvolite da kažem dvije riječi ono zbog čega sam se javio u ime kluba SDSS-a i Reformista. Prvo ova izmjena je tehnička po svojoj prirodi ali ona ima dvije ozbiljne političke poruke. Prva politička poruka je ta da zapravo postoji mogućnost da Vlada odredi da dvojica potpredsjednika budu članovi Povjerenstva ili Komisije za upravljanje državnom imovinom. To ima svoju dobru stranu s obzirom na to kako ovoga trenutka Vlada funkcionira i koji je sistem uzajamne podjele odgovornosti i uzajamne kontrole provođenja zajedničke politike koja je dogovorena između ključnih partnera Domoljubne koalicije i MOST-a. I tome u ovom trenutku teško itko razuman može nešto prigovoriti kad je već tako kako jeste, pa tome neću prigovoriti ni ja, niti moj klub. Druga implikacija je ta da mi zapravo ovu promjenu činimo iz razloga što nemamo potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. I kolika je ova prva dobra, toliko je ova prva jako loša. Dakle, vodeća komponenta u Vladi Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om je više puta javno a i nejavno u razgovorima koje smo mogli imati s predstavnicima koalicije kazala gospodarstvo ili ekonomija su srce politike naše Vlade. I to je ozbiljna pozicija za poštovanje, za cijenjenje jer ova država doista treba ozbiljno fokusiranje na ekonomske i na gospodarske teme. Ali kako ćemo mi imati to ozbiljno fokusiranje ako Vlada čini ovakvu promjenu zakona zbog toga što još uvijek nema potpredsjednika za gospodarstvo? Nije valjda da ćemo premijera smatrati onim koji je zadužen za gospodarstvo? On sigurno ima ozbiljne kompetencije i za financije i za gospodarstvo to nećemo dovoditi u pitanje, ali njegovo ovlasti kao što znamo su mnogo šire, mnogo značajnije i iz tog razloga mi postavljamo pitanje zar nije bilo bolje ostaviti zakon kakav je bio a izabrati potpredsjednika za gospodarstvo koji bi ojačao Vladu, koji bi ojačao ulogu premijerovu i koji bi omogućio da ono što je bilo zacrtano kao program a to je ekonomija ili gospodarstvo kao srce programa to doista i bude? I još jednu stvar želim reći prije nego što moj kolega gospodin Čačić preuzme svoj dio vremena da govori u ime našeg kluba. Upravljanje državnom imovinom je doista bilo jedno od kriznih točaka našega gospodarstva. Kriznih u tom smislu što se to nije koristilo na način na koji je to bio opći interes, na način na koji je to nalagala zakonitost gospodarenja i zakonitost ekonomije. I ono što mi se čini da bi ova Vlada a tu prije svega mislim na kolege iz MOST-a koji su reforme postavili u centar svojih programa a pri tome mislim i na reforme državnih institucija trebali posebno posvetiti pažnju tome a kako je zapravo i u kakvom je stanju državna imovina koju je država u proteklim godinama dodijelila npr. jedinicama lokalne samouprave za gospodarske zone, za druge oblike unapređenja gospodarstva u pojedinim sredinama. Jesu li one još uvijek u vlasništvu tih jedinica lokalnih samouprava ili su prešle u privatne ruke? I pod kojim okolnostima? I s druge strane, posebno bi bilo važno vidjeti što je to i kako i da ovaj Sabor to može dobiti od raspoložive državne imovine, takvoga potencijala da može poslužiti za ekonomski oporavak i za privlačenje investicija. To bismo htjeli. A za to, ponavljam još jedanputa, trebao bi sektorski potpredsjednik Vlade. I pri tome ne mislim ništa loše, možda se nije stiglo, ali bilo bi mnogo bolje da se sačekalo još 15 dana i da se stiglo odrediti i potpredsjednika Vlade a mi smo se iscrpljivali ministrom branitelja, ministrom kulture, dakle opet ideologijskim temama iako su se mnogi kleli da ih u njihovom programu i njihovoj politici neće biti koliko ni "i" a sada smo upali u mulj upravo tih tema. E pa kolege, ovo je bila prilika da pokažemo da iz tog mulja želimo izaći. Toliko od mene. Izlaganje će nastaviti uvaženi zastupnik Radimir Čačić u ime kluba SDSS-a i Reformista. …/Upadica se ne čuje./… To je jedno izlaganje u ime kluba samo su dva govornika. ne možete usred izlaganja kluba. Usred izlaganja kluba, samo su dva govornika. O.K. draga gospodo, uvaženi gospodine potpredsjedniče. Naravno svi mi ovdje smo svjesni, u to sam sasvim siguran, mnogi možda ili neki ne bi to htjeli priznati ali svi smo mi svjesni da ovaj perpetuum mobile otvaranja sukoba, optuživanje jedni drugih traje ovdje od, ja sam VI. saziv Sabora ovdje i uvijek je bilo tako. I sada je ponovno tako. Naravno da to nije dobro, pitanje je naravno da li možemo izbjeći i kada ćemo izbjeći da se malo samo podsjetimo oko ovih tko je koga smanjivao, nije smanjivao, zašto je smanjivao, kada je smanjivao. Slušajte, svi su smanjivali sve i tražili su načine kako da to učine. Tu i tamo u nekom vremenu je to bilo malo manje prisutno, moram priznati. Recimo ja 2000. godine kada sam postao ministar nisam smijenio nikoga. Slovima i brojem, nikoga. Sve sam, 11 pomoćnika sam razriješio i drugi dan sam ih imenovao. Dvojca su kasnije sami otišli jer je došlo do promjene ministarstava i moram reći bili su izvrsni. Uglavnom su bili nestranački, dva su bila HDZ-ova. Dakle bilo je nekih vremena, nekad nešto drukčijih, nažalost stvari ne idu u boljem smjeru, idu u lošem smjeru. U trenutku recimo koji se ovdje spominje kao dobar, kada su uspostavljeni ravnatelji uprava kao struka, to je isto bio jedan način koji se može čitati, ne moramo ne moramo tvrditi da je tako ali recimo može se čitati kao način da se sačuvao na tim mjestima kao struka, međutim znate kada su Nikoli Pašiću prigovorili kako se ponaša prema parlamentu on je rekao, slušajte kakvi ste vi Englezi takav sam ja Gladston, jer su ga upozorili da bi bilo dobro da se ponaša kao Gladstone. Jednostavno država još uvijek nije zrela, vjerojatno zato da sve se regulira na taj način i mislim da ovaj institut pomoćnika ministra koji sada imamo nije loš. Mislim da ministar, zamjenik, pomoćnici su jedan tim koji politika ipak mora odlučiti. Struka je tu jako važna ali politika mora odlučiti i vjerojatno će ga ovaj model ovdje zadržati. Unaprijed osuđivati, unaprijed kritizirati buduću Vladu mislim da jednostavno nema nikakvog smisla, nema nikakve svrhe. Ovaj zakon sa kojim ovdje idemo danas je naravno čisto formalnog karaktera ali je tema strahovito važna, ona je suštinska. Šta je tema? Upravljanje državnom imovinom. 2000. godine, kada sam došao u ministarstvo formirao sam ured za evidenciju, koji nije postojao nikad, za evidenciju državne imovine. Par mjeseci sam držao ljude koji su mahali ušima jer je tada koalicioni parter smatrao da bi to bilo previše ovlasti u mom ministarstvu pa nisu imali šta raditi. Na kraju su izuzeti i stavljeni su pod državu. Tako je priča počela. Pazite, 2011. kad sam postao šef Upravnog odbora AUDI-a prva stvar koju sam naredio je da mi daju podatak o toj imovini. Dvije tisućite, deset godina je prošlo uopće mislit o tome. 2011. nismo imali ništa. Zatražio sam da mi daju imovinu, ne, nakon tih 10 godina, 11. Kad smo dobili imovinu? Četrnaeste smo dobili imovinu ljudi, tek četrnaeste. Hoću reći kojom mi brzinom, svi lijevi, desni, srednji. Šta smo utvrdili? Prema EUROSTAT-u smo utvrdili u četrnaestoj i javno je objavljeno, DUDI je to objavljeno 31,4 milijarde eura. Mi smo peta po državnoj imovini najbogatija država u Europi. Naravno sa stanovišta doprinosa državne imovine smo zadnji normalno, ne. Ispod jedan posto doprinosimo BDP-u, nemremo bit Norveška gdje je 11 i više, ali iz razloga koji su poznati, Transformacije su bile, ponovno su bile političke igre i sukobi, AUDI je prešao u stvari sadržajem u DUDI gdje su bile strateške firme. Ovo je transformirano u nekakav Centar za prodaju. U suštini iskreno govoreći nije se napravilo ništa, ni jedna spomena značajna odluka, ni jedna o imovini nije donesena. Ta imovina sutra mora biti ključ pokretanja hrvatskog gospodarstva. Ako to nismo shvatili ne znam šta smo shvatili. Ne samo kroz prodaju, ne samo kroz koncesije, ne samo kroz korištenje u JPP, naravno uz zadržavanje svih strateških resursa, sve ono o čemu se slažemo šume, vode itd. nego i kroz jedan krajnje jednostavan model koji smo isto tako, o kom smo govorili, koga smo ponudili nikad nismo realizirali a to je da se samo recimo 3% te vrijednosti za koju uopće nemamo nikakve želje ni namjere da ga prodajemo, dakle samo milijardu eura po procjenama recimo naših bankarskih sustava da se izdvoje u garancijski fond za kolaterale, za investicione projekte u gospodarstvu. Jer najveći problem Hrvatske je da mi nemamo snage odgovoriti standardima europskim i svjetskim koje naše banke imaju, jer su europske banke. I mi možemo sto puta kroz HNB, kroz HBOR nuditi jeftin novac. Nema ga tko uzeti, jer naše gospodarstvo ne odgovara standardu. Ojačajmo ga. Taj prijedlog sam ostavio u Vladi, dogovorio sam ga sa svim velikim bankama u Hrvatskoj. Svi su ga prihvatili, ništa nije napravljeno. Ništa! Ministru gospodarstva koji me je naslijedio sam cijeli model objasnio ništa! Netko mora preuzet odluke, ne? Dakle, ne trebamo prodavati, netko će nas optužit korupcija, krivo smo učinili. Ne trebamo ništa, trebamo samo reći ova imovina je kolateral do do 25%, sto put sam o tome govorio. Da sve propadne izgubili nismo ništa, jer smo već u tijeku investicije 25% povukli samo kroz PDV. Nisu to novi modeli. Junckers je taj model formirao istog trenutka kad je došao za predsjednika Europske komisije. To je taj Junckersov model sa tih 15%. Dakle, nema tu neke velike pameti. Osobno sam taj model primijenio na financiranju ipsilona B 2003. Dobili smo nagradu za najbolji financijski projekt jugoistočne Europe. Ništa, desetljeća prolaze, Ljudi ovo je ogroman zadatak. Drago mi je da je jedan ozbiljan čovjek došao na čelo gospodin Boban,

Gospodine predsjedavajući sad je evo nakon nadahnutog izlaganja gospodina Čačića ovo malo deplasirano govoriti o tome. Kad sam već registriran kolega Pupovac je povrijedio Poslovnik Hrvatskog sabora u dva članka 229. i 238. Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave, svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika. I 229. "Sjednicom Sabora predsjeda predsjednik Sabora." a s obzirom da ja cijenim njegovo mišljenje o replikama i o tehnici rada u Saboru to može kuvertirati, može kao temu predložiti na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ali niti može voditi sjednicu niti s ove govornice davat svoje pravno tumačenje instituta kojima se u Saboru koristimo. Zahvaljujem. Prihvaćam. Institut replike u svakom slučaju bi trebalo ozbiljno preispitati i u dosadašnjoj praksi koliko sam ja imao prilike vidjeti ima tu korištenja koje nije baš opravdano, ali takav ste sustav složili ranije i vidimo sada ima određenih nedostataka. Ali korištenje na isti način i s jedne i s druge strane ove sabornice. mislim da je uvaženi zastupnik gospodin Pupovac svjestan toga da je kršenje te odredbe bilo i na jednoj i na drugoj strani i da tih replika i odgovora na repliku je bilo s obje strane jednako intenzivno, tako da barem tu postoji neka ravnoteža. Ali nadam se da ćemo mijenjati taj institut to ste u pravu. Hvala lijepa. Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Pupovac čudite se i pitate zar ne bi bilo bolje ostaviti zakon kakav jest i imenovati potpredsjednika Vlade za gospodarstvo? Nemojte se čuditi, lijepo vas molim. Naravno da bi bilo i logičnije i bolje. Ali ne može se zbog političke realnosti. A politička realnost je takva da MOST s pravom ne vjeruje HDZ-u i ne može im prepustiti kontrolu nad tim jer imaju povijesno iskustvo načina upravljanja HDZ-a državnom imovinom a HDZ iz meni nepoznatih razloga ne vjeruje MOST-u koji je nova politička opcija i koji nije imao prilike pokazati kako bi oni upravljali sami državnom imovinom. Dokaz tome za ovo što govorim je i rasprava u ime kluba HDZ-a. Nijednom jedinom riječju nisu govorili o temi i tako su obilato krčili i članke 229. i 228. Poslovnika nego su u brojnim replikama 10 minuta naricali i jadikovali o tome i zbog toga što će sada morati imenovati upravitelje javnih poduzeća javnim natječajem. Ja sam morao izaći van iz sabornice. Mene je to toliko ganulo da sam se bojao da se ne rasplačem i vratio sam se tek da slušam vas jer ovo mi je bilo uistinu teško slušati, ovo kršenje Poslovnika u člancima 229. i 228. Ali shvaćam, obuzele su ih emocije, obuzela ih je tuga, očaj što će se konačno morati ponašati pristojno. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik gospodin ja sam zapeo za tog predsjednika, ne ljutite se gospodine potpredsjedniče ali molim vas kaznite me na zahtjev kolege Mlakara. Ja neću moći otići iz sabornice ukoliko tu kaznu ne konzumiram. Sad nema predsjednika i sad ste se razgoropadili. Dajte, nemojte. Ja ne bih htio biti prvi koji izriče opomenu ovdje. Ajde, budimo parlamentarni. Ja razumijem vas … /Upadica se ne razumije./… I da ne moramo baš svaku ironiju razumjeti kao ironiju ali ovo je doista s moje strane bila ironija. … se ne razumije./… Ja znam da Stazić ima malo direktnije figure nego što imam ja ali … On replicira gospodinu Staziću ali gleda u vas. E sad, mislim dobro dozvolite. Ali on službeno replicira gospodinu Dobro, u svakom slučaju ja neću reći da se s vama slažem kolega Staziću u pogledu onoga što sam govorio jer bi to bilo ponavljanje onoga što sam već rekao. Dakle, ja se nadam da će ova Vlada u što je moguće skorije vrijeme biti u potpunom sastavu i imati između ostaloga i potpredsjednika za gospodarstvo jer je to doista neophodno i važno za funkcioniranje Vlade. Isto tako ja mislim da je iznimno važno ukoliko hoćemo kvalitetu rasprave ovdje u ovom Saboru imati na nivou na kojem je trebamo imati da replike ne upućujemo sami sebi. I da istovremeno koristimo replike kao institut. Gledam ministra jer mi se čini da me on sluša za razliku od vas koji to sigurno ne činite. Drugim riječima da replike

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Pupovac ja reagiram na vaš dio izlaganja u kojem ste spomenuli da upravljanje državnom imovinom i sredstvima nije bilo onako kako nekada bi trebala nalagati zakonitost. To je nešto s čime se svi moramo složiti. Međutim, kako to izgleda u praksi? Evo jedan primjer. 30.12.2015. predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospođa Mirela Stanić Popović s jedne strane i kolega Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća s druge strane potpisuju ugovor o financiranju određenih aktivnosti na iznos od milijun i 176 tisuća kuna za razdoblje od 1.01.2016. do 31.10.2016. znajući da imamo 3-mjesečno financiranje privremeno, a onda 8.02. potpisuju i aneks tog ugovora potpisanog 30.12. s kojim se pobliže uređuju ti odnosi. Što se treba financirati? 8 koordinatora koji bi na određenim područjima trebali zastupati stranke i za te koordinatore koji bi valjda bez upravnog postupka jer svima nam je jasno da u upravnom postupku morate imati punomoć neke stranke trebali brinuti o onima koji se trebaju stambeno zbrinuti na posebnim područjima. Što podrazumijeva tih milijun i 176 tisuća troškova? Treba dati, znači troškovi su plaća, troškovi putovanja, troškovi komunikacija i možda najspornija odredba troškovi verifikacije troškova. To ste potpisali i nama ovdje govorite kako bi trebalo poštivati zakonitosti. Potpišete ugovor zadnji dan prije kraja nove godine, Riznica zatvorena davno, negdje oko 5.12. se inače zatvara, nema isplata …/Govornik se ne razumije. preuzimate obveze u trenutku dok Vlada se sastavlja ili se vode pregovori i govorite nam kako treba poštivati zakonitost i još uz to potpišete i takav ugovor. **Podolnjak, Robert

i da je direktno HR vaš revolver blatt i to mi je jasno ali što to ima Sabor sa time i što s tim moraju imati i činjenice? A sad ću vam reći nešto u vezi s tim činjenicama pa ćete onda možda sa malo manje smjelosti potezati taj svoj revolver blatt zvani direktno HR. Prvo, sporazum između Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je iz Srpskog narodnog vijeća i je rezultat međunarodnog natječaja gdje je Srpsko narodno vijeće jedan od partnera rezultatom selekcije međunarodnih organizacija koje su to donijele takvu odluku i zahvaljujući donatorskoj konferenciji sarajevskom procesu ukoliko znate što je to? Ali budući da je to tema gospodine potpredsjedniče o kojoj raspravljamo i to vrlo striktna, tiče se državne imovine a ne tiče se a nije jedna vrsta insinuacije u najmanju ruku koju kolega Borić sada pokušava u ovoj raspravi uvesti umjesto da raspravlja o meritumu stvari on insinuira o nekoj drugoj temi o kojoj pojma nema a čita iz direktno.hr koji ima za cilj da insinuira ali uskoro ćete dobiti postavljena pitanja pa ćete onda vukući mačka za rep zapravo istjerati puno ozbiljniju stvar. Apsolutno, apsolutno kad već otvarate tu temu vodeći kampanju protiv jedne žene, vodeći jednu kampanju protiv dvoje Srba jedinih koji rade u tom ministarstvu, odnosno u tom uredu i koji vode brigu o obnovi i povratku stambenom zbrinjavanju izbjeglih Srba. A vi ste sada našli da pokrenete kampanju protiv njih, sram vas bilo. Ovo nije primjerena retorika, ovo nije trebalo biti na kraju. Zahvaljujem. Završili smo sa ovim djelom. Idemo na slijedeće izlaganje u ime kluba uvažena zastupnica Nansi Tireli u ime kluba Hrvatskih laburista. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege pokušajmo se vratiti ponovno na zakon. Dakle što se tiče Laburista ni mi nemamo uistinu protiv ovakvih izmjena, političko-tehničke izmjene Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Ono što me žalosti jeste amandman Vlade na svoj vlastiti zakon, dakle prijedlog zakona. To je nešto što mislim da se ne bi trebalo događati pogotovo ne ako je prijedlog zakona u ovakvom obliku odnosno u jednom jedinom članku. Činjenica jeste da sad u Hrvatskoj imamo dva potpredsjednika od kojih je prvi potpredsjednik imenovan za predsjednika koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, a drugi predsjednikom predsjednikom koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava. Razumljivo je dakle iz svih ovih pregovora koji se vode na način na koji se vode i svega ovoga što smo danas čuli zbog nekakve uzajamne, rekla bi uzajamne kontrole i Domoljubne koalicije da u tom povjerenstvu uistinu sjede oba potpredsjednika. Što se mene osobno tiče a i kluba mi s tim nemamo nikakvih problema a vi odlučujete tko će i na koji način sjediti i kako će se kontrolirati, ali kažem žalosti me ovakav amandman Vlade na svoj vlastiti prijedlog što samo znači da ste prijedlog dali nego što su koalicijski partneri do kraja usuglasili tko želi sjedit u tom povjerenstvu i tko koga želi kontrolirat to više nema ni veze sa našim ovdje izlaganjima, nema veze ni sa saborskim zastupnicima ali svakako ima veza sa hrvatskim građanima koji na taj način ponovno si postavljaju jedno te isto pitanje što se dešava? Mi danas slušamo ovdje retoriku kako se zapošljavalo u proteklih 4 godine, na koji način, da li s natječajem, da li bez natječaja ali nije problem proteklih 4 godine. Na isti način se zapošljavalo svih ovih godina, dakle tko god je bio na vlasti zapošljavalo se na isti način. Ova uredba da ćemo upravitelje birati javnim natječajem, ja je pozdravljam. Dakle svi se zalažemo za to da državnom imovinom i poduzećima u vlasništvu države upravljaju stručni kadrovi. I ja tu ne vidim ništa sporno. I drago mi je da je ta uredba donesena i drago mi je da ćemo to konačno početi primjenjivati. Ukoliko vladajućima ta uredba smeta mislim da je mogu izmijeniti ili donijeti drugu gdje će definirat neka druga pravila i te ljude birat na drugačiji način. I to je vaše legitimno pravo. Ono što mene brine u retorici vezano za državnu imovinu jeste slijedeće, mi do 2013.godine nismo ni imali Strategiju upravljanja državnom imovinom. Mi do 2013. godine nismo blage veze bili imali što to čini državnu imovinu. Mi nismo do 2013. imali ni plan upravljanja državnom imovinom. I sada najedanput, od 2013. od kada smo donijeli strategiju do sada drugi mjesec veljača 2016. znamo kako i na koji način treba tom državnom imovinom upravljati. Mi smo sada u situaciji da prvi put imamo kakav takav registar državne imovine, dakle nismo imali tu državnu imovinu ni popisanu, nismo imali ni inventuru čime raspolažemo, što je naše, što možemo i na koji način revalorizirati, iskoristiti u gospodarski razvoj i tome slično. Dakle ne možemo i ne smijemo govoriti da ništa nije napravljeno dobro jer na taj način ne idemo naprijed, samo nazadujemo. Priznajmo da smo u ovih od 2013. ako ništa drugo počeli ozbiljno razmišljati o državnoj imovini i počeli tu imovinu ozbiljno popisivati. ako ništa drugo pa ćemo valjda doći do toga da kažemo imamo to, to i to a sada idemo vidjeti na koji način ćemo o tome, s time gospodariti. Druga stvar koja me brine jeste sljedeće, plan upravljanja državnom imovinom donosi se do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. DUDI i usvaja ga Vlada, dakle na prijedlog DUDI-a. DUDI je nacrt plana upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu imao na javnoj raspravi. Očitovali su se dakle zainteresirana tijela kao i fizičke, pravne osobe. Međutim, Vlada taj program upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu nije usvojila, zato što se, imali smo parlamentarne izbore, došla je druga Vlada itd.. DUDI danas kaže da su dali ponovno tijelima državne uprave, dakle zainteresiranim tijelima na očitovanje u 99,5% sličan prijedlog plana upravljanja državnom imovinom. I on više nije u javnoj raspravi za sve nego je taj prijedlog plana samo među ministarstvima. Osobno smatram da je to loše i da nije dobro jer ta državna imovina jeste imovina svakog građanina Republike Hrvatske. Iako je prvi prijedlog bio na javnoj raspravi a bio je na isti način bi trebao biti i taj prijedlog jer jedino na taj način ministarstvo i Vlada mogu reći da su ispunili sve one norme koje trebaju ispuniti vis a vis vlasnika državne imovine a to su građani. Bez obzira da li je taj prijedlog plana gospodarenja državnom imovinom ostao isti ili se u najmanjem djeliću promijenio. Ukoliko to ne bude na javnoj raspravi i ukoliko taj plan, a vjerojatno ćete ga donijeti kako čujem od DUDI-a do kraja 3. mjeseca odnosno usvojiti, Vlada će usvojiti takav plan upravljanja državnom imovinom, pitanje je dakle sljedeće. U tom planu državnom, raspolaganja i prodajom, raspolaganja državnom imovinom stoji da će se u 2016. dakle upravljati imovinom u vrijednosti negdje što prodati, što dokapitalizirati, što, negdje u vrijednosti 236 čini mi Danas premijer na sjednici Vlade govori o 500 milijuna kuna prihoda za državni proračun. Dakle ono što je jako važno jeste da vidimo što čini određenu razliku od onoga što su građani znali znali do sada da će se prodavati i uprihodovati i što čini razliku od ovoga danas do ovoga što premijer sada najavljuje. Izvješće o provedbi plana za prošlu godinu s obzirom na vrijeme neću govoriti o tome ali dakle tri temeljna ključna dokumenta koja imamo, ispada sada da skoro ne poštujemo niti jedan. To nije dobro. Ukoliko želimo govoriti konkretno i biti iskreni onda budimo najprije iskreni u tome i pohvalimo bez obzira tko je to napravio, na koji način je napravio, zbog čega je napravio, pohvalimo onoga tko je odlučio se napraviti strategiju upravljanja državnom imovinom, prvi put u povijesti Hrvatske. Državnom imovinom se upravljalo netransparentno, radilo se s njom što se je radilo i neozbiljno je sada prozivati bilo koga na ovakav način a da ne priznamo da smo barem krenuli u nešto što voditi ako ništa drugo inventurnoj listi onoga čega imamo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Repliku ima uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran Kolegice Tireli, kazali ste nije dobro govoriti da se ne upravlja dobro državnom imovinom, zatim zašto ne pohvalim ono što je dobro i da je strategija donešena. Onaj tko je pročitao Strategiju upravljanja državnom imovinom može sve to, taj dokument nazvati bilo kojim nazivom ali nikako Strategijom upravljanja državnom imovinom jer ona ne podrazumijeva, niti sadržava niti jednu rečenicu kako upravljati državnom imovinom. Nema ni jednog načela u upravljanju državnom imovinom. Nema ništa. To je dokumenat koji se trebalo izraditi, popise nekakav sastavio koji ne odgovara čak ni činjeničnom stanju. A Državni ured za upravljanje državnom imovinom je dobilo nepovoljno mišljenje od Državne revizije. Vi sad tražite da se hvali nešto što je dobilo negativno mišljenje Državnog ureda za reviziju, koje kaže: je evidencija dionica i udjela za 50 društava i drugih pravnih osoba kojima upravlja DUDI u vrijednosti 16,6 milijarda kuna manji nego što se nalaze u registru državne imovine i središnjem …/Govornik se ne razumije./… depozitarnom društvu." 16 milijarda i 600 milijuna kuna odudara ta knjigovodstvena evidencija. Vi govorite kako upravlja se odlično. Računovodstveno poslovanje netočno iskazani podaci u financijskim izvješćima, nalaz Državne revizije. Rashodi za intelektualne usluge dvostruko premašili zakonsko dopušteno više od 2% ukupnih rashoda za plaće. Oni su prešli na 4,1 sa 406 tisuća kuna za intelektualne usluge. Bez primjene propisanih postupka javne nabave nabavljena je imovina na Ksaveru, poslovnog prostora na Ksaveru i električne energije. Gdje su nestale nekretnine i objekti koje je DUDI otuđio a nemaju evidencije nikako. Koncesija Kupar. …/Upadica Podolnjak:

I ja evo, na istom smo tragu. Dakle, treba reći ono što ne valja. Ali pokušavam reći jednu stvar. Dakle, ovo je izvješće Državne revizije o DUDI-u o određenim nepravilnostima. Ali ja cijelo vrijeme postavljam pitanje da li to znači da do izvješća Državne revizije za 2014. jel' tako bilo za ovaj DUDI, da li je prije toga sa državnom imovinom sve bilo u redu? Da li je u Fondu za privatizaciju sve bilo u redu? Da li se je upravljalo državnom imovinom na dobar način? Mi možemo sad DUDI-a zavjesit tu na Markov trg neka visi Pedro i govorit o tome da se državnom imovinom upravlja loše, jer je nalaz Državne revizije vezano za upravljanje državnom imovinom za DUDI nepovoljan. Ali pitanje je cijelo vrijeme da li nam se loše upravljanje državnom imovinom događa od 2014. ili loše upravljamo državnom imovinom u nekakvom dužoj povijesti od te 2014. odnosno od te naše nesretne privatizacije. To ja cijelo vrijeme govorim. Nije dobro i nije dobro da se fokusiramo samo na jednu godinu na mene, na vas, na Čačića, na Hrelju, na bilo koga i kažemo to je loše, a radi se o općem dobru i radi se o stvarima o kojima moramo svi vodit računa. Jer nije dovoljno sad reći prošle godine je netko radio nešto loše, a da mi isto to vrijeme prošle godine nismo ni jednom riječju utjecali na to i upozoravali da netko radi loše. To znači da smo i mi isto loši kao taj netko koga smo pustili da radi loše. samo to pokušavam da se ne fokusiramo na jednu godinu, jer državna imovina nije od 2014. Državnom imovinom upravljamo puno, puno duže i na žalost upravljamo loše svih ovih godina. **Podolnjak, Prelazimo na posljednje izlaganje u ime kluba. Molim? Tko ima repliku?

do 2000. godine uopće nismo željeli znati šta imamo, jer je puno bolje bilo ne znati. Puno bolje. Da. Do 2011. se pokušavalo Do 2011. se pokušavalo nešto popisati, ali se popisalo nije ništa. Onda smo 2011. sam dao izričit nalog da mi izvole odmah dati tu priču, mislim i to i rukama i nogama, nek' angažiraju koga god hoće i to je trajalo do Onda smo kao nešto urodili, ne. I sad dođe revizija i sad konačno revizija ima nešto za gledat. Pazite, do tad nije imala uopće ništa ni za gledat, ne? I pogleda i veli ne valja, ne, ne slaže se sa EUROSTAT-om nego je drukčije. Naravno sa kolegom Marićem se potpuno slažem. To nije ni "s" od strategije, to nema veze sa strategijom nikakve ni kriterija, ni ideje, ništa! Da je čak i imalo pameti čovjek bi rekao ajde bar nešto, o.k. ovo smo napravili registar konačno nekakav, dobar, loš, EUROSTAT jedno, naša revizija drugo, ali imamo neku evidenciju, ne. Ideje šta napraviti nemamo. Jedina ideja DUDI-a je bila da ne napravi ništa, jedina ideja DUDI-a je bila da ne donese ni jednu odluku i u tom smislu se ne slažem sa Marićem, jer sam apsolutno uvjeren da oni nisu napravili ništa krivo osim što je sve krivo. Nisu napravili ništa krivo u smislu da su donijeli neku odluku da je netko nešto ukrao, nešto zamračio, nešto. Ne, oni jednostavno nisu donijeli ni jednu odluku. Vi od DUDI-a niste mogli da ste došli sa šmajserom vi ne bi dobili odluku od DUDI-a. …/Upadica

imate pravo, mislim da sve možemo složit u jednu rečenicu, ali ne samo od 2002. kad ste vi spomenuo da smo, najsretniji da nismo znali što imamo. Mislim da tu rečenicu i danas možemo isto tako ponoviti da bismo bili najsretniji da ne znamo čime upravljamo jer onda to znači da za to nešto ni ne odgovaramo. I mislim da tu leži sve. Strategiju smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru. Zakon smo imali i taj zakon ima tri ključna dokumenta, strategiju, plan i izvršenje. Imali smo zakon i nitko nije ništa radio. Prema tome, danas smo čuli mislim u prijašnjoj raspravi kakva god strategija bila bolja je nego nikakva strategija. Nemate kolega Čačić više pravo na repliku, ja vama sad odgovaram na repliku. kada smo tu strategiju donosili u Saboru ako je ona bila loša, i ja isto kažem da je loša jer je napisana tako da zadovoljimo ja bih rekla formu, međutim to ne znači da kažemo da je DUUDI kriv, isključivo sad kriv, za loše upravljanje državnom imovinom

Dosad nismo imali ni što kontrolirati. I zato su ovakve retorike kada kažemo imamo pravo i imamo argumente sad baš to govori da je u 2014. i prošla Vlada loše upravljala imovinom. Jer prije nismo znali da li je loše ili dobro jer nismo mogli kontrolirati dokument koji bi to nam mogao pokazati. Zahvaljujem. Inače tema dnevnog reda je ova promjena zakona i promjena sastava povjerenstva i zapravo 90% vremena nitko od govornika o tome nije govorio. Eto to je ono.

Vjerujem da kada ova tehnička izmjena bila bi u suštini i tehnička kada ne bi bilo amandmana Vlade. Naime, zašto? Neovisno o tome klub HNS-a ne vidi razloga da ne podrži iz više razloga, naprosto da ne bi usporavali određene procese koje ovo povjerenstvo mora raditi i u konačnici da ne bi osporavali i rad Vlade u cjelini. Naime, zašto? Inače nije, da nije bilo tog amandmana Vlade vjerujem da i rasprava ne bi išla toliko u širinu, ne bi imala u tolikoj dimenziji politički nazivnik ali nažalost moram se osvrnuti, ali vrlo kratko. Manje-više sve je jasno, ja ću se opet očitovati kao što sam i u Zakonu o strateškim investicijskim projektima, a vjerujem da će Zakonom o Vladi ovo su i naši prijedlozi, naše sugestije da se razmisli, da se stvarno imenuje potpredsjednik Vlade, osoba zadužena za gospodarstvo ali ovaj gospodarski dio segmenta. Znači, i strateških investicijskih projekata i upravo upravljanja državnom imovinom. Zašto ovo ima jednu političku dimenziju više? Svjedočili smo dugom procesu konstituiranja nakon samih parlamentarnih izbora pa sada slaganja Vlade koja još uvijek nije okončana. Određena retorika unutar pozicije znači i Domoljubne koalicije i MOST-a ključna riječ koju je, mislim da sam dobro pročitao, gospodin Petrov izrekao to je konsenzus. Da, uvijek se zalažem za konsenzus gdje je on moguć. Pa onda kad idete malo analitiku raditi tko su sve članovi povjerenstva pa kad pogledate funkcije ministara, jedan iz MOST-a, drugi iz HDZ-a itd., nije mi bila namjera, jer Vlada bi trebala funkcionirati kao cjelina u interesu svih građana RH pa se onda sad iščituje iako je i potpredsjednik Vlade gospodin Petrov sada član ovoga povjerenstva da opet Domoljubna koalicija gledajući pozicijski je u većini. Da li će ključna riječ opet biti konsenzus? Ukoliko će ključna riječ biti konsenzus bojim se funkcioniranja ne samo povjerenstva nego i provođenja određenih planova koje nam je prezentirao ovdje i tada mandatar a sada predsjednik Vlade gospodin Orešković. Pa ću evo pročitati objašnjenje naših pokretača transformacije i u trećoj točci kaže fokus na strateškim ulaganjima, privatizacija nestrateških poduzeća odnosno imovine. Da li će tu biti ključna riječ konsenzus odnosno da li će konsenzus biti moguć? Dvojim. Nadalje, u nastavku prezentacije znači jedan terminski plan aktivnosti programa koje nam je predstavio predsjednik Orešković pa u drugom stupu piše strateške investicije pa kaže aktivirati mrtvi kapital, procjena 500 milijuna eura. Super. I na kraju efikasnije upravljanje javnim poduzećima. Super. Za 2017. po ovome, naravno ja to tako ne iščitavam ali po ovome kad se iščitava u 2016. će se to riješiti. I aktiviranje mrtvog kapitala odnosno imovine koja nije u funkciji i efikasnije upravljanje javnim sektorom. I onda 2017.godina, ono što je isto vezano na imovinu, vezano na ovaj zakon porez na imovinu koja nije u funkciji. Da li se tu mislilo na državnu imovinu, da li se tu mislilo na državnu imovinu, da li bi država tu trebala plaćat porez? Onda je to enorman prihod, međutim kome? Neću biti prost ali oprostit ćete mi iz šupljeg u prazno. Dalje se ništa ne spominje. Opet ću se vratiti na sami članak 45.stavak 3. način rada i odlučivanja uređuje se Poslovnikom o radu koji donosi Povjerenstvo Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima. Volio bi vjerovati, vjerujem da i vi ostali ovdje da će se taj Poslovnik donijeti ali opet pitam, to pitam i kolegice i kolege iz MOST-a i kolege iz Domoljubne koalicije jer o vama ovisi kako će ovo Povjerenstvo funkcionirati da li će riječ konsenzus biti odlučujuća? Nisam uvjeren, niti mi u klubu HNS-a smo uvjereni da to može tako funkcionirati. Nadalje osvrnut ću se vrlo kratko i na samu povijest upravljanja državnom imovinom i na strategiju o kojoj mogu se djelomično složiti da možda i nije u cjelini kao strategija međutim ako pogledamo integralno i Strategiju upravljanja državnom imovinom nastavno Zakon o upravljanju državnom imovinom i što on, što nakon zakona slijedi plan upravljanja tada dobivamo jednu cjelinu. Metodološki gledano strategija nije napravljena po ustaljenim metodologijama. Strategija definira ciljeve, strategija definira prioritete i mjere. E sada, strategija u tekstualnom dijelu ona je, ali zakon, plan upravljanja, zato velik ako sagledamo integralno tu je ostavljen prostor i tu dajem za pravo svakoj Vladi da donosi plan upravljanja državnom imovinom koji bi po nama u HNS-u, a ići ćemo i sa tim prijedlogom ili ministre vjerujem da ćete ići na određene korekcije i ovog djela zakona ne zato što ne valja, po meni je dobar, ali svakako novo vrijeme, nove okolnosti, nova situacija na tržištu prvenstveno na europskom tržištu naprosto inicira određene korekcije na bolje. Da bi Vlada RH, i kolegica Tireli je govorila o tome, trebala ovo izvješće slati svake godine do ajmo reći konca prvoga kvartala izvješća o upravljanju imovinom u ovom predstavničkom tijelu. I na kraju da ne duljim, puno je toga rečeno, kako što sam rekao uvodno klub HNS-a podržat će ali velim još jedanput kolegicama i kolegama iz MOST-a i Domoljubne koalicije svojim potpredsjednicama Vlade sugerirajte jer neki puta vjerujte mi nećete se moći dogovoriti konsenzusom. Hvala. Zahvaljujem. Pravo na repliku uvaženi zastupnik Radimir Čačić. Izvolite. **Čačić, Radimir (Reformisti)** Kolega Batinić me podsjetio sad kad je govorio o Strategiji o planu upravljanja na jednu stvar koja je ovdje već malo otvorena na jedan način koji je izazvao nažalost polemiku neprimjerenu čak. Mi imamo a vidim tu svog kolegu i dugogodišnjeg prijatelja gospodina Župana gradonačelnika Obrovca 4,5 tisuća obitelji od 95.do danas, mislim ja sam se s tom temom sreo još 2000., živi u objektima nisu vlasnici, koji su državna imovina i koji su jednom iznimkom u zakonu koji je donesen o dodjelama tih objekata svim drugima osim recimo Obrovcu, Benkovcu, Petrinji, Glini, dakle urbanim sredinama. Dakle Hrvati iz Bosne, Hrvati iz Vojvodine koji žive u državnim objektima nemaju nikakva prava, nemaju nikakve ovlasti, to nije njihova imovina. Svima drugima je dan, čak i podosilosti bi bilo njihovo. Ne mogu energetsku učinkovitost riješiti. To su ljudi koji su ekstencijalno ucijenjeni jednostavno zato jer Hrvatska država u upravljanju svojom imovinom od tih 28 tisuća objekata i stanova s kojima upravlja u tih 4,5 nije donijela odluku, nego ih je izuzela. Samo hoću reći koliko to upravljanje državnom imovinom u nekim segmentima koje mi uopće ne primjećujemo je strašno važna za građane ove zemlje. Počnimo donositi ljudi neke odluke. Dakle, važna je to tema. Iz formalnih razloga je danas ovdje otvoreno, ja se slažem ali ona je suštinska. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala. Slažem se kolega Čačiću. Naravno da je, zato sam i u svojoj raspravi potencirao pitanje ključne riječi konsenzus, političkog dogovora jer upravljanje državnom imovinom kao i ostale odluke to je prvenstveno politička odluka koju mora donijeti Vlada. O ovom problemu ne znam, ne znam cjelinu problema, suštinu. Pretpostavljam da tu ima, da tu nije ključan samo Zakon o državnoj imovini, da postoje neki drugi zakoni koji tangiraju tu problematiku, međutim slažem se a to sam nastojao istaknuti kroz svoju raspravu da treba imati snage, odlučnosti ali treba i znati što se želi i onda da se donese politička odluka. Zato dvojim oko ovog funkcioniranja ovog povjerenstva temeljem dosadašnjih i puno, gdje je bilo puno jednostavnije možda dogovoriti neke stvari kako će funkcionirati povjerenstvo. Zahvaljujem. Repliku ima uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran nekoliko puta ste inzistirali na konsenzusu. Ali kako postići konsenzus koji je tako potreban ako se radi o iracionalnosti ili nelogičnostima koje se pojavljuju. Ali da ne bih samo govorio o nepravilnostima u DUDI-u, tipičan primjer, jedan par excellence primjer odnosa prema državnom imovini predstavlja, evo vratiti ćemo se nekoliko desetaka godina unatrag sveučilišna tzv. bolnica u Blatu dolje. To je par excellence primjer odnosa prema državnom imovini koja i dan danas onako zjapi napuštena, srušena kao da je u Vukovaru '92. se nalazi. Ali govorili ste o strategiji da je ona formalno, ona ni formalno ne zadovoljava. Ona samo nazivljem zadovoljava. Strategija podrazumijeva postupanje određeno da bi se došlo do zadanog cilja. Nema definiranog postupanja a što je još gore nema ni cilja, nije utvrđen cilj, nema ni taktike da bi se odredili modeli kako doći do tog cilja što podrazumijeva i strategija. Nema kriterija, nema standarda, nema načela. Prema tome ne zadovoljava ni formalno. Ali bih malo se osvrnuo i na kolegu Čačića koji je rekao da DUDI nije donosio odluke, da je to najveća šteta. Slažem se da odluke treba donositi kolega Čačić. Ali nažalost DUDI je i donosio odluke ali pogrešne. Biste li vi donijeli odluku o koncesiji Kuparima zadnji dan prije zasjedanja, prije parlamentarnih izbora tvrtki na 99 godina koja ne postoji, koja je registrirana 3 mjeseca nakon raspisivanja natječaja i nema niti jednog zaposlenog? A ni osnivač te tvrtke nema niti jednog zaposlenog niti ima kune prihoda ni jedna ni druga tvrtka. Biste li vi to napravili? Pa ne biste. Biste li vi nekretninu otuđili iz DUDI-a a da knjigovodstveno ne evidentirate? Ja mislim da ne bi. **Podolnjak, Robert (MOST)** Evo, gospodin Čačić vam sigurno neće moći odgovoriti danas na ovo pitanje, evo, zaključujem.

ako ste pažljivo pratili, znači ja u svojoj raspravi kada sam spominjao riječ konsenzus, on je napravo ovdje poželjan, ali nisam inzistirao na konsenzusu. A nastojao sam obrazložiti upravo sa pozicijom unutar povjerenstva političkih opcija vjerujte mi osobno tu konsenzus neće biti moguć. To da smo načisto. Tu je pitanje stava i političkih odluka. Kada ste govorili da strategija nije primjenjiva nastojao sam kroz raspravu kazati kako ja vidim strategiju, naravno kao strateški dokument ako ga integralno gledamo sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima i ulaganjima u imovinu, ustavi Zakon o upravljanju imovinom i ako pogledamo sa programom upravljanja koji donosi Vlada tada je to strategija. Ali sama strategija po sebi ne. A to sam isto napomenuo, znači osnovne elemente nema, ciljeve, prioritete, mjere. Ali oni su sadržani u zakonu i u programu Vlade. Još jednom, znači nisam ja taj koji inzistira na konsenzusu jer znam da ga je nemoguće donijeti. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Riječ ima uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, nakon cijelog dana i ja bih se htio osvrnuti na ovaj prijedlog zakona, odnosno na politiku upravljanja državnom imovinom u Hrvatskoj uopće. Već sam više puta govorio o Energetskoj strategiji koja je promašena a ovdje imamo Strategiju upravljanja državnom imovinom koju vidimo kako su kolege kritizirali. Što reći također o nalazu državne revizije koja je dala nezadovoljavajuću ocjenu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom? Evo spomenuti ću jedan slučaj koji zapravo samo potvrđuje sve što smo ovdje čuli a to je da se radi o jednoj instituciji koja radi neodgovorno, koja radi netransparentno, koja ne odgovara na upite i koja jednostavno ne mari. Njezin temeljni posao je upravljati državnom imovinom vrijednom 30 i nešto milijardi eura, ona to ne radi i vi nju ne možete prisiliti da ona vama da odgovor i vi nju ne možete prisiliti da ona radi kako bi trebala raditi. Možda nema drugog rješenja nego rastjerati tu cijelu ekipu iz tog državnog ureda, rastjerati, srušiti i raditi ispočetka, jedino tako čini se moći ćemo raditi neke rezultate. Sjećam se jednog slučaja, ako se ne varam iz 2013. kada je jedan lokalni moćnik tu u Zagrebu na Trnju uzurpirao česticu koja glasi na državu, znači državnu imovinu i počeo tamo graditi parkiralište. Osim te čestice on je maltretirao susjede, rušio neke ograde, stabla itd. Međutim, kada sam to prijavio tada AUDIO je bio, AUDIO, smješten na Vrbiku, u nekoliko navrata oni jednostavno nisu reagirali niti na naše snimke, niti na naše dopise ni sve drugo što se radilo. Možda nisu ni znali da je to državna imovina, nisu htjeli reagirati. A na istoj toj čestiti gdje se radi parkiralište, znate šta je 50m dalje od te čestice? Je čestica na kojoj je izgrađena Palača pravde. Zgrada od 7 katova plus prizemlje. I na toj čestici gdje se gradilo parkiralište protu pravno, protu sve, da ne nabrajam dalje, su suci, odvjetnici, državni odvjetnici godinama parkirali svoja vozila, nikada ne reagirajući na tolike dopise, sudske procese i općenito radi DUDI-a, tada AUDI-a, što se događa 50m od njihovih ureda, od njihovih sudnica. Toliko o hrvatskome pravosuđu i toliko o maru i svih nas i agencija za državnu imovinu. Preporučam stoga Vladi da strogo kazni sve one koji su do sada ovako ma nikako, htio sam reći traljavo, ali nikako upravljali ovim vrijednim resursom. Ako odete ipak na stranicu DUDI-a naći ćete podatak da znači uvedeno je u registar na 103855 stranica to je znači preko milijun nekretnina ili na svakoj stranici 10 nekretnina uvedenih. Znači ima preko milijuna nekretnina od toga oko 27000 stambenih objekata. Ako se ne varam nekih 20 i nešto tisuća od toga je stanova. Zamislite tu golemu imovinu za koju uopće nismo znali do neke godine ili je imamo ili je nemamo, jel' možda netko to zgrabio pa je prepisao na sebe kao i ovo parkiralište. Nemamo pojma. A sjetimo se s druge strane 4000 obitelji u Hrvatskoj naših građana nositelja višeg stanarskog prava njihovog nasljednika kojima su prodali '96. godine, tj. jesu ukinuli su im stanarsko pravo, sad su to zaštićeni najmoprimci. Sjetite se što se tada dogodilo. Država je ona bivša SR Hrvatska dijelila nekretnine kako je dijelila i sada Republika Hrvatska ima obvezu namiriti vlasnike ili posjednike već na kojoj nekretnini. Međutim, ona to u 20 godina nije napravila. I sada vlasnici deložiraju posjednike, posjednici vlasnike. Da dobro ste čuli, ima svakakvih pravnih apsurda kod stanarskoga prava. I 4000 hrvatskih obitelji svaki dan se pita hoće li sutra onaj tko mu je prije ne znam 70 godina dana imovina hoće li doći da ga sutra deložira, a sve to zato što država nije bila sposobna u 20 godina namiriti 4000 ljudi za nekih 4000 ako i toliko nekretnina. Naravno, pošto ni ne znamo koje su to nekretnine zasigurno mnoge od njih propadaju. Sjetimo se samo vojarni. Znači, imamo i vremena i srca pratiti kako nam trava raste, kako nam se štakori razmnožavaju u tim nekretninama, a s druge strane naši građani završavaju na ulici, nemaju gdje živjeti, ne mogu to ni kupiti, ni prodati, ni ući u najam niti bilo što treće. Sjetimo se također kad se radi o upravljanju državnom imovinom da onog prethodnika DUUDI-a, znači DUUDI, AUDIO i kad idete dalje u prošlost to je onaj nesretni Fond za privatizaciju. Što se tek tu radilo? Evo sjetit ću, pošto je sada prigoda. Dakle, 7.3. Georg Gavrilović ima u Washinghtonu arbitražu, arbitražu o onome što se dogodilo '91. godine. A što se dogodilo? Dogodilo se to da je tvornica Gavrilović i pola Petrinje, dakle mnoge nekretnine su prodane gospodinu Gavriloviću za bijednih nikakvih 3 milijuna maraka tadašnjih, a vrijednost je bila barem 20 puta veća u tom trenutku, da ne kažem da se sve događalo za vrijeme okupacije Petrinje itd. To je samo jedan od niza primjera kako se u ono vrijeme bud zašto šakom i kapom podobnima dijelila imovina na sve strane. I dan danas osjećamo posljedice. Evo arbitraža je kažem za nekoliko tjedana, strepe radnici. O ovoj temi ću još progovoriti. Sjetimo se također gospodina Leona Sulića koji je bio sol na ranu zadnjih dana kojeg je pomilovala predsjednica Republike. Hajde i onog dilera i onog koji je financirao kampanju, hajde to je isto nečasna stvar teška. Ali ovoga Sulića isto čovjeka iz priče o privatizaciji koji je bio osuđen i proveo određeno vrijeme u zatvoru sada ići pomilovati. Znači i ono malo tih tajkuna podobnih što ih je i naše nikakvo pravosuđe uspjelo zatvoriti. I ono malo kazni što su dobili sad ćemo još i to ići pomilovati. I to svojoj kolegici nekadašnjoj iz predsjedniče kampanje gospođi Grabar-Kitarović zapravo neću nikad oprostiti. To je jedan težak promašaj i za moral ovog naroda i za budućnost svih nas koji bi trebali na neki način živjeti od ove imovine. Evo da se sad vratim možda na samo srce teme to je prijedlog zakona. Je, ovo je tehničko politički prijedlog. Nije predsjednik za gospodarstvo, nego je potpredsjednik. To u svakom slučaju pravo i legitimno pravo vladajuće koalicije, tako da u načelu Živi zid nema ništa protiv. Hvala. Zahvaljujem. I posljednja pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa vidite kako važna tema, a pogledajte koliko ih ima u Međutim, moram ovdje nešto reći kad kaže DUDI je to sve objedinio. Pa od kud je DUDI dobio podatke, ako to nigdje nije postojalo? Pa nije si ljudi iz DUUDI-a isisali iz prsta i to unesli u terminal. Dakle, ta evidencija imovine je postojala. Međutim svi zaboravljamo zašto je osnovan AUDI, zašto je osnovan DUUDI, da se na jednom mjestu koncentrira podaci o imovini države kako vrijednosti poduzeća tako zemljištu i svemu tome skupa. I DUUDI je tu samo stavio na kompjuter i rekao većina te imovine na žalost nije u zemljišnim knjigama isto kao što većina imovine hrvatskih građana nije u zemljišnim knjigama. To su činjenice. Tek toliko da ne radimo famu od nečega, isto kao što se radi fama oko potpredsjednika za gospodarstvo. Pogledajte kolegice i kolege Zakon o upravljanju državnom imovinom je donesen u 7 mjesecu 2013., stupio je na snagu 30.7.2013. Postoji potpredsjednik za gospodarstvo. A u tom zakonu u članku 17. se kaže da će pobliže kriterije za provedbu javnog natječaja za imenovat članove i predsjednika uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te druga pitanja s tim u vezi propisuje se Uredbom Vlade RH. Sad gledajte Vlada ima potpredsjednika za gospodarstvo, DUUDI tako strašno brine o toj imovini a znate kad se donosi uredba, uredba se donosi kad se znalo da ova Vlada dolazi. Dakle 2,5 godine nakon što je donesen zakon. Toliko o tome, o formi ko je gdje, ko je šta. Ako netko ne radi može biti ne znam šta od toga nema nikakve koristi. I sad mi danas u mjesto da ove dvije točke odradimo na razini kao što jesu tehničke, pogledajte koliko raspravljamo. Ministar Panenić je ovdje već skoro 8 sati. 8 sati raspravljamo o dvije tehničke odredbe da bi političkim sarkazmom i ne znam čime uspjeli, pokušali uvjeriti nešto drugo. Međutim, mi danas raspravljamo o temi koja je možda jedan od ključnih faktora da se sutra u Hrvatskoj bude veći gospodarski rast, da bude više zaposlenih i da dođemo u situaciju ne da smanjimo javni dug, jer dok god imamo deficit nećemo ga smanjivati nego da usporimo rast javnog duga. I danas da smo mi u ovoj sabornici raspravljali ove tri stvari onda bi ja rekao da smo mi odgovorni ljudi. Ali mi o tome nismo raspravljali i mi smo neodgovorni jer ne možete ako imate ovoliku silnu imovinu i niste je aktivirali pa ne možete vi očekivati ako nemate nikakvih drugih potencijala, ako vam je struktura gospodarstva takva da proizvodnje praktički i nemate, ako vam je kreditna sposobnost poduzeća takva da praktički 95% njih se ne može zadužiti i ako nećete aktivirati potencijale koje imate na dohvat ruke pa kako vi mislite da će gospodarstvo Hrvatske krenuti? I druga stvar, ono što svi zaboravljamo a to je silna imovina Hrvatske vojske gdje konačno netko strateški mora reći ovo je vojno perspektivno, ovo nije vojno perspektivno i to je imovina koja se nalazi na strahovito atraktivnim mjestima. Ja se sjećam kad smo tamo 2004., 2005.pokušali samo iz ureda predsjednika se nije dalo o tome čuti. Pa recite mi zar nije ljepše u Rijeci danas da imamo onaj prekrasni kampus umjesto vojarne na Trsatu koja je bila, koja je stršala u centru grada? Ili daj Bože da je tako isto bilo u Zagrebu na Borongaju. Ali o tome mi ne govorimo, ne govorimo kao nekakvim potencijalima. Pa nisu Kupari stajali ove godine zato što ih netko nije htio raspisati natječaj, zato što je vojska imala capu nad tim. I dok god vojska nije donijela odluku da je to vojno neperspektivna industrija, prostor, objekata nije se moglo o tome raspravljat. Mi danas umjesto da govorimo o tome, da pomognemo ministru iako doduše to je u njegovom resoru ali DUUD-i je poprilično neovisna u kojem smjeru da idemo o čemu mi danas govorimo, o tome jel to ovaj ovakav ili je to onaj onakav. Ali kolegice i kolege ova uredba ovako kako je napisana je definitivno minsko polje novoj Vladi, definitivno. Pročitajte pa ćete vidjeti da praktički Vlada da bi izvršila promjenu poduzećima koja je nezadovoljna, sa ljudima kako upravljaju poduzećima treba im mjeseci i mjeseci da to naprave. znate šta je bivša Vlada napravila iako su svi ti ljudi bili izabrani na javnom natječaju? Promijenila je zakon, posmicala ih je sve, dovela svoje ljude, onda ih je Europa njih pak išamarala zašto su to napravili jer to je u suprotnosti sa direktivom EU pa je donesen ovaj zakon 2013. godine ali nisu doneseni podzakonski akti. I nije čudno zašto ovaj u DUUDI-u nije radio ništa, a da ne govorim kolegice i kolege mi smo svi ovdje zaboravili na još jednu instituciju koja ima svoje zaposlene, koje mi plaćamo, koja je čak oslobođena i poreza, koja ima svoj prihode a to je Centar za restrukturiranje i prodaju. Ovdje ga danas nitko nije spomenuo praktički. A isto tako kao i ovaj Zakon o o strateškim investicijama donesen taj Centar za restrukturiranje i prodaju će prodavat tvrtke, ovo, ono međutim nažalost skoro pa mrtvo slovo na papiru. I definitivno mi ćemo o ovoj temi gospodine ministre morati porazgovarati u ovom Saboru ali na jedan sasvim drugačiji način. Prije svega da skinemo famu od toga što Hrvatska ima i da naprosto vidimo koji su to potencijali Hrvatske i zašto svi koji nas gledaju izvana ne gledaju nas kao nekoga ko je rizičan? Upravo zbog te silne imovine i silnih potencijala koje Hrvatska ima u svojoj imovini. Međutim, ako ćemo mi o toj imovini raspravljati na ovakav način i na ovakav način govoriti onda nećemo ni ovo kolega Sinčiću što ste vi govorili, ta silna imovina može poslužiti za rješavanje silnih socijalnih problema jer naprosto to je u rukama države, pa država mora voditi socijalnu politiku. A zašto to ne radi? Pa zato što mi raspravljamo na ovakav način kako raspravljamo u Saboru. I to je ključni problem. Možemo mi ovdje danas politizirat koliko god hoćemo i optuživat se ali DUUDI je osnovan isključivo zbog toga da se konačno na jednom mjesto skoncentrira sva imovina i da se na jedno mjestu vidi s čim država raspolaže. mi smo nekada kad su se jedinicama lokalne samouprave davala ona silna zemlja za te poduzetničke zone, pa vi imate u Hrvatskoj oformljeno skoro 300 poduzetničkih zona. Koliko je njih danas aktivno, to sve ovisi o ljudima na lokalnoj razini koji su osjetili određene stvari, pokrenuli određene projekte pa praktički kad pogledate Dugopolje, Stankovce, to je na kamenu narasloj poduzetničkoj zoni ili negdje drugdje, hoćete otići u Viroviticu pa pogledati onaj dio. Ali kažem mi danas umjesto da raspravljamo o tome ili da kažemo jednostavno podržavam ili ne podržavam ovu tehničku promjenu kud smo mi otišli? Uvjeravati jedni druge ovako ili onako. Ali ponavljam i s time ću završiti bez aktiviranja državne imovine neće biti značajnijeg gospodarskog rasta, neće biti značajnijeg zapošljavanja i neće biti značajnijeg usporavanja javnog duga. A o tome ćemo razgovarati o svemu kad nam dođe državni proračun ovdje za 2 tjedna na klupe pa kad budemo govorili o rashodovnoj strani i kad budemo govorili o prihodovnoj strani a tu prihodovnu stranu više ne možemo pomaknuti za milimetar bez značajnijeg gospodarskog rasta a o nekakvom povećanju poreza ni u ludilu ne govoriti jer naprosto zato nema prostora. I zato sam se javio za ovu raspravu da pokušam usmjeriti u malo drugom smjeru, međutim zadnji sam pa neću imati priliku za to, ali sve ovo što se događalo prije naprosto ukazuje na to. Žao mi je što je klub SDP-a išao na sarkastičnu raspravu, a oni su ti koji su ovdje rekli, s politikom si došao, s politikom si otišao. I bilo je tako, oni su donesli takvu procjenu ocjenu, to je njihova politička ocjena ali raspravljati na sarkastičan način, Vlada je danas takva kakva je. Nek mi neko kaže kakve ovlasti je ministar Grčić imao nad ministrom Vrdoljakom? Kakve ovlasti je ministar Grčić imamo nad ministrom Jakovinom? Kakve ovlasti je ministar Grčić imao nad Hajdaš Dončićem, nad Marasom? Nikakve, ali je bio potpredsjednik za gospodarstvo. On je vodio samo tu koordinaciju ali oni su potpuno samostalno djelovali. Prema tome, nemojmo pričati zablude. Ja sam imao prilike biti s tim ljudima na zajedničkim sastancima pa sam vidio da tu Grčić nema nikakvu moć nad njima, da su oni teški samostalci. Ali mi smo danas htjeli prikazati evo ga ova dva potpredsjednika ne valjaju ništa, a naši su bili genijalci, a vrijeme će pokazati da li je su ljudi koji su u stanju slušati i poslušati više vrijede od onih koji galame? Hvala. Zahvaljujem. Time smo završili s raspravama. Ostaje za kraj gospodine ministre oćete li zaključno obraćanje? Da. gospodin ministar Paninić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, cijenjeni saborske zastupnice i zastupnici evo zastupnik Šuker on je napomenuo 8 sati ovdje, meni je zadovoljstvo 8 sati ako znam da ova rasprava može u pozitivnom pogledu promijeniti nešto što smo raspravljali danas. Ja ovdje imam upravo taj članak 45.koji jasno kaže kako se upravlja strateškim poduzećima. To su poduzeća, nisu sva izrazito uspješna, neka su vrlo bremenita, ovo je vrijeme kad njihovi završni financijski rezultati trebaju doći na nadzorne odbore, trebaju se, isto tako moraju se u vrlo skoro vrijeme organizirati skupštine. Ko će donijeti, ko će usvojiti ta završna izvješća gdje negdje imamo i nadzorne odbore koji nisu potpuni, koji vape isto traže i od resornog ministra i mene, isto tako i od DUUDI-a da napokon se imenuju članovi. Ovdje jasno stoji da ovaj članak definira da se radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama imenuje povjerenstvo i navedeno je tko su. I upravo ta stavka gdje stoji da predlažu Vladi RH članove nadzornih odbora i uprava, to je u ovom trenutku bitno. A vidjeli ste i sami i na investicijama koje su strateške za Hrvatsku. Ako je HEP jedno od tih poduzeće kome ističe mandat upravi a oni su jedni od glavnih nositelja strateških investicija onda je jasno i bitno zašto je bila nužna brza i učinkovita izmjena upravo ove dvije nazvali ih mi tehničkima, ali ja bi rekao da su bitni jel to su poduzeća koja ne mogu čekati da se značajnije mijenjaju zakoni. Tako da ja ću zamoliti ovaj cijenjeni dom da i upravo kad dođe glasanje imate u vidu da upravo se radi o ljudima koji su tamo zaposleni, o upravama koje traže ohrabrenje, o povjerenstvu koje treba donositi odluke, o DUUDI-ju koji, i CERP-u i svima koji donose, da trebaju imati potporu od ovoga tijela i od mene od kog se očekuje da to sve skupa uspješno funkcionira kao resornog ministra. I radi toga ovdje, treba 88 sati ali to treba riješiti vrlo brzo i u ovome mjesecu već. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi, i isto tako sve što je raspravljano cijenit ću i uvažavati u budućim prijedlozima zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točnom Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina-Savjet za nacionalne manjine. Hvala i doviđenja do sutra.